mi smo intervenisali na stav 3, gde je Predlogom zakona predviđeno da popisna komisija broji od tri do sedam članova, će predložiti članove komisije jedinice lokalne samouprave gradovi i grad Beograd, imenovaće ih Republički zavod za statistiku. U ovom ukupnom broju članova biće jedan predstavnik Republičkog zavoda za statistiku.Mi smo amandmanom predložili da se ova brojka od tri do sedam zameni od tri do pet. To je sasvim dovoljno, jer nismo prepoznali u ovom članu 11. kriterijume na osnovu koji će Republički zavod za statistiku da kaže ona opšta. Mogli bi čak i da razumeo da opštine koje imaju od tog do tog broj stanovnika mogu da imaju od tri do pet, one koje su veće, grad Beograd može da ima sedam do devet. To vi niste uradili i ostavlja sumnju da ćete vi u svim jedinicama lokalne samouprave i tamo gde treba i gde ne treba, uglavnom ići na ovaj maksimalan broj.Imate vi ovde još dosta propusta. Vi ste definisali porodično domaćinstvo, odnosno porodično domaćinstvo, odnosno - ako neko zajednički troši stečeni dohodak. Mislim da u jednoj porodici mogu da se dogovori da svako troši što je zaradio, tako da vi niste baš s ovim zakonom bili dovoljno precizni.Imajući u vidu, da je ovo jednokratan zakon, da će on stupiti na snagu u određenom periodu od dana usvajanja i primenjivaće se i njegov značaj i važnost će prestati da postoji onog trenutka kada popis bude završen. Ako je to tako, onda ste se trebali malo potruditi i jedan malo ozbiljniji predlog zakona predložiti Narodnoj skupštini.Mi i dalje ne sporimo da je popis stanovništva, stanova

govori, odnosno propisuje neke kaznene odredbe za popisivače, instruktore i druge koji učestvuju u ovom postupku popisa i predložene kaznene kazne su od 30.000 do 50.000 dinara.Mi smo predložili da se te kazne smanje jer smatramo da je mnogo bitnije od visine kazne izvesnost primene kazne. I to je ono što je generalni problem u Srbiji i danas i što je problem svih prethodnih godina, što postoje neki propisi, ali se ti propisi ne primenjuju.Mi smo imali prilike i upozoravali smo i kada je bio popis u Crnoj Gori, kakvi su sve pritisci bili, kakve su sve bile zloupotrebe, mnogi to tada to tada nisu ozbiljno shvatili, ali kao što danas vidimo, to dovodi do mnogih štetnih posledica. Veštački je smanjivan broj onih koji se osećaju kao Srbi u Crnoj Gori, veštački je smanjivan broj onih koji govore srpskim jezikom i danas se dešava ono što mnogi nisu verovali da će ikada biti moguće, da neki u Crnoj Gori kojima su roditelji Srbi, babe i đedovi Srbi, da danas misle da su oni montenegrini ili milogorci.Vi, kao režim, izražavate neku formalnu brigu i čujem od jutros da su neki kukumavčili nad njihovom sudbinom i kažu – spremni su da zaštite Srbe, oni to mogu. A ja vas pitam, ako ste spremni, ako možete, zašto ih ne štitite? I šta je to što ste konkretno uradili? Šta je država konkretno uradila? Nije uradila ništa. Vi imate mnogo mogućnosti: da tražite sednicu Saveta bezbednosti, da povučete ambasadora, da prekinete diplomatske odnose, čitav niz diplomatskih mera vi imate na raspolaganju, niste uradili ni jedan, i upravo taj vaš mlak stav je podrška crnogorskom režimu u onome što radi. Ko je bio juče tu, pa slušao, mi smo razgovarali o ovome, mogao je da čuje upravo ono čemu bi se radovali svi oni koji srpskom narodu ne misle dobro, srpskom narodu generalno, pa ni srpskom narodu u Crnoj Gori, bilo bi da se daje bilo kakav alibi onima koji danas nečovečno postupaju prema našim sunarodnicima u Crnoj Gori, da se izvuku iz situacije koju su sami zamesili, a ništa dobro nisu uradili ni sebi ni Srbima, ali bi bilo kome trećem u Crnoj Gori, da može da kaže – vidite, sve vreme smo mi pričali da iza ovoga stoji Beograd, da iza ovoga stoji nekakva zavera političke prirode koja hoće da uništava nezavisnu Crnu Goru, a upravo tu vrstu opravdanja mi nikada nismo hteli da im damo i sve vreme ponavljamo, poštujemo, apsolutno poštujemo to što su danas Srbija i Crna Gora dve kažemo, a nažalost mi bismo voleli da je drugačije, ali nije, dve različite države, ali postoje neka prava, postoje neki standardi i postoje neke obaveze koje imate prema svojim građanima, a ako imate i prema tom svetu u kom kažete da želite da pripadate i to su naši argumenti i kao što vidite, protiv tih argumenata nikakvih opravdanja nema, nikakvih kontra argumenata nema.Šta je uradio Aleksandar Vučić, šta je uradila Srpska napredna stranka, a zvanično Srbija ako hoćete, za srpski narod u Crnoj Gori? Evo, vi, koliko već dana ponavljamo, da li pitate nekada Srbe iz Crne Gore – šta vi mislite o tome šta čini Srbija za vas danas? Da li znate zašto ne pitate? Jer znate njihov odgovor. Znate da će reći – niko nije učinio za srpski narod u Crnoj Gori više od Aleksandra Vučića i Vlada koju okuplja Srpska napredna stranka, niko nikada. I znate dobro da će reći znate dobro da će reći da zahvaljujući zvaničnoj Srbiji Srbi u Crnoj Gori danas imaju mnogo više kada je reč o medijima, prilici da zaštite svoje interese, i kada je reč o crkvu u Crnoj Gori, kada je reč o njihovim institucijama i institutu i kulturnom klubu i Matici srpskoj, kada je reč o prostorima o kojima se okupljaju, kojima organizuju sve svoje aktivnosti, sve to imaju zahvaljujući tome što se lično zauzeo Aleksandar Vučić, vlada koju predvodi Sprska napredna stranka.Šta rade oni koji drsko nas pitaju šta smo uradili, a nikada malim prstom mrdnuli nisu, osim što su propustili raspravu juče, a ovde se pojavili pre pet sekundi da kažu – član 33. a ne znaju ni dokle smo stigli, pa nikada ništa uradili nisu, toliko uspešni, toliko veliki politički koliko jesu, nikada ništa uraditi neće.

Uvaženi narodni poslanici, gospodine ministre, na Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova za 2021. godinu, … intervencija Srpske radikalne stranke se odnosi na član 12. Predloga zakona gde smo tražili brisanje deo teksta „i posebne organizacije“, uz obrazloženje da neke posebne organizacije učestvuju u popisu stanovništva što je neprihvatljivo.Želim da kažem da je ovakav jedan zakon bio neophodan, s obzirom na haotično stanje u ovoj oblasti koja treba da se konačno na jedinstven način pravno reguliše, kao i sve nadležnosti i obaveze ministarstava i drugih organa i organizacija, a posebno poslovi i zadaci Republičkog zavoda za statistiku, koja je zadužena za celokupan ovaj projekat. Podaci dobijeni u popisu čuvaju se trajno u elektronskoj formi, a direktor Republičkog zavoda za statistiku donosi poseban akt o čuvanju i skladištenju ovih podataka. U ovom kontekstu da dodam da se dobijeni podaci mogu koristiti isključivo u statističke svrhe i ne mogu se ustupati drugim pravnim i fizičkim licima.Što se tiče stava Srpske radikalne stranke, ovo je sve lepo zamišljeno i upakovano,

Postavlja se pitanje zašto kultura i informisanja, pa iz prostog razloga što sela nema u medijima, samo dve emisije na tzv. nacionalnoj frekvenciji, ostale iz ranijih vremena, selo pominjemo tek kada se neko opljačka ili ubije,

se tiče popisa stanovništva članom 15. je predviđeno da diplomatsko konzularna predstavništva treba da izvrše detaljan popis

svi glasovi su skoro pripisivani tom režimu i na taj način nismo imali dovoljan pregled, niti su ti podaci realno korišćeni, ni glasovi koji su dobijeni u inostranstvu za političke bih priliku samo, ako mi dozvolite, da zamolim ministra za poljoprivredu da nam kaže da li ima dovoljan broj inspektora koji vrše nadzor u okviru Ministarstva i koliko ima ministara, odnosno inspektora za poljoprivredu na lokalu, gradu i opštinama?Prema mojim saznanjima, u okviru Ministarstva vašeg u sedištu treba da ima pet inspektora, ako je to tačno, ne mora da znači, možda ovaj podatak nije tačan, ali ako je tačan taj podatak da samo ima pet, a treba da ih bude najmanje 50, je ovu mafiju na lokalu, gde se vrše zloupotrebe u pogledu izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, mora detaljno država da kontroliše. Hvala.

u okviru svog delokruga i zadataka koji su utvrđeni ovim predlogom zakona u izvršenju pojedinih poslova koji su u vezi sa popisom učestvuju određena ministarstva, pa između ostalog i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na koja se odnosi skladu sa Zakonom o Vladi mi smo podneli više amandmana koji se odnose na naslove iznad članova, gde se jasno navodi Ministarstvo pravde, odbrane, spoljnih poslova, a ne Ministarstvo nadležno za poslove pravde itd, da ne nabrajam.Konkretno nabrajam.Konkretno amandman koji sam podnela, u ime poslaničke grupe, odnosi se na član 16. i na Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja i vi ste u obrazloženju zašto se ovaj amandman odbija naveli da je to iz razloga što je jedinstvenim, metodološkim pravilima za izradu propisa, propisano da prilikom utvrđivanja ovlašćenja organa državne uprave ne treba navoditi nazive tih organa, već ih odrediti na jedan uopšten način.Međutim, u zakonu moraju biti jasno i precizno definisane sve zakonske norme, nikako ništa uopšte ne sme da stoji da se ne bi tumačilo ovako ili onako i s obzirom da je ovaj amandman u skladu sa Zakonom o Vladi, pozivam vas da ipak ovaj amandman prihvatite kao i amandmane mojih kolega koji se odnose na ostala ministarstva. Zahvaljujem. ja sam saglasna sa mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti. Zašto? Zato što Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima nadležno je i za ustanove socijalne zaštite u kojoj se nalaze građani Republike Republike Srbije koji su u njima smešteni.Naime, s obzirom, da je u pitanju Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, a da su lica koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite takođe građani Srbije, nesporno je da i oni treba da budu obuhvaćeni popisom.Naime, u ustanovama socijalne zaštite za koje jeste nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nalazi se ukupno 20.652 građanina Republike Srbije. Od tih lica, ustanovama socijalne zaštite za decu na području Republike Srbije nalazi se 20 ustanova i tri zavoda za vaspitanje dece i omladine, a što se tiče ustanova za odrasla i stara lica na teritoriji Republike Srbije nalazi se 56 državna doma i 207 licenciranih privatnih domova u kojima su smeštena odrasla i stara lica.Ono što posebno želim da naglasim, to je da je u zadnjih pet godina Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zajedno sa radilo i te kako na unapređenju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou kako bi se olakšao život upravo ovim građanima koji su potencijalni korisnici ustanova socijalne zaštite.Tako na teritoriji opštine Priboj, opštine iz koje ja dolazim ima pet razvijenih usluga socijalne zaštite zahvaljujući odgovornoj politici lokalne samouprave, ali i novčanoj podršci Vlade Republike Srbije u kome se upravo ovim najosetljivijim i najugroženijim pružaju usluge socijalne zaštite kako bi ostali u svom prirodnom okruženju. Zahvaljujem.

da jedan narod koji je etnički surovo počišćen na teritoriji države koju je on stvorio, koja se pretvorila u spomen kosturnicu srpskog naroda, gotovo je neverovatno da narod koji je surovo etnički počišćen bude optužen za etničko čišćenje. Danas postoje kolektivni centri.Jedina krivica srpskog naroda je što je pokušavao da sačuva državu koju je stvorio. Taj narod je bio armatura bivše Jugoslavije.

dok je Boris Tadić, po poreklu Crnogorac, dok je Marović bio predsednik zajedničke države, Milo Đukanović Crne Gore, a Boris Tadić Srbije, je navikao da vrlo lako se odvoji od Republike Srbije, od zajedničke države u vreme kada su upravljali sa sve tri države. To vreme puzajućeg izvinjavanja je prošlo.Ali, danas u Crnoj Gori kao da imamo nastavak ponižavanja srpskog naroda. Milo Đukanović je pripadao srpskom narodu, koga je zbog nekih svojih ličnih interesa ponizio. Ponizio je Srbe u Crnoj Gori kao naciju, sada ih ponižava kao vernike. On pokušava da izađe iz svojih ekonomskih i socijalnih nedaća i da krivicu za to prebaci na srpski narod koji se opravdano buni zbog uskraćivanja verskih prava.Prvo ih je nacionalno ponizio priznavanjem države „Kosovo“, ponizio ih je proslavom „Oluje“, ponizio ih je ulaskom u NATO. Sad pokušava da ih ponizi kao vernike. On pokušava da isprovocira time Republiku Srbiju da učinimo neki pogrešan korak. Gospodin Đukanović treba da zna da mi nećemo učiniti taj pogrešan korak, da mu nećemo dati razlog da kaže da ima problem sa Srbijom.Gospodine Đukanoviću, nemate problem sa Srbijom, vi imate problem sa srpskim narodom. I ne samo sa srpskim narodom u Crnoj Gori, nego sa svim građanima Crne Gore zbog loše ekonomske situacije u koju ste ga doveli.Nemojte da pokušavate da nas isprovocirate, jer neće vam to uspeti. Ali, gospodine Đukanoviću, mi smo svesni i poštujemo integritet Crne Gore, dok ste vi priznavali državu, lažnu državu na teritoriju Srbije, mi toj Crnoj Gori nikada nismo učinili, niti ćemo učiniti, ne samo zbog srpskog naroda, već i zbog građana Crne Gore jer želimo da imamo najbolje odnose.Nemoj da pokušavate, gospodine Đukanoviću, da nas isprovocirate. Jeste da mi živimo u dve odvojene države, ali smo isti narod. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, popis stanovništva je kompleksno statističko istraživanje, specifično i po svom sadržaju i po svojoj organizaciji i metodologiji. To je nešto što nagoveštava da će posle obavljenog popisa uslediti veliko spremanje. Popis nudi indikatore za buduću politiku države.

koja su otišla ne pomažu roditelje. Slabo je razumevanje između njih. Deca dođu povremeno do roditelja kada treba nešto da uzmu, a roditelji se oslanjaju na

Poznati srpski akademik prof. Radomir Lukić je pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti osnovao Udruženje za istraživanje sela. Tom prilikom urađeno je preko 800 hronika, ali to je pojedinačni primer. Dok drugi na to ćute, Srba je sve manje, tako da nas neće biti teško popisati. Hvala.

Naknadu licima koja obavljaju poslove vezano za popis treba da utvrđuje Vlada Republike Srbije, a ne Republički zavod za statistiku.Vrlo je interesantno kako Zavod za statistiku utvrđuje naknade licima o kojima sam juče govorila, koji obavljaju privremene i povremene poslove popisivanja. Anketar koji radi ovaj posao po anketiranom domaćinstvu dobija 1.350 dinara, plus prevoz itd. Anketar koji vrši anketu i popisuje domaćinstvo udaljeno preko 100 km dobija naknadu od 1.200 dinara. Ovu logiku nikako nismo mogli da razumemo. Ako ide 100 km daleko od mesta boravka, dobiće 1.200 dinara naknadu, a ako radi tu negde u blizini svoje kuće, dobiće 1.350 dinara. Nešto je očigledno ovde pobrkano. Ajde neka proba, možda će Siniša Mali to bolje uraditi kao kao čovek koji na čelu ovog Ministarstva za finansije. Zato, između ostalog, predlažemo da ovo radi Vlada Republike Srbije.Ovi podaci koje ćemo dobiti iz ovog popisa, mi ponavljamo, neće biti dobri, iako se plašimo da ćemo posle ovog popisa vrlo brzo i nego što zaista budu podaci detaljno obrađeni, zato ćete koristiti laptop, pa ćete moći da izbacujete onako kako vam padnu napamet podaci. Bojimo se da će mnogo toga biti prvi put u istoriji, da ćemo imati najbolje podatke u svim mogućim oblastima. A, ponavljamo, ono što je realno stanje je mnogo drugačije. Priznajemo i prihvatamo sve ono što je za nijansu bolje nego što je bilo, ali ne možemo priznati da je samo Boris Tadić kriv, a jeste mnogo kriv i ta žuta vlast, za odnose sa Crnom Gorom, kada, recimo Sveta Marović boravi tri po godine, a desna ruka Mila Đukanovića, boravi u

Zahvaljujem, gospođo Gojković.Dame i gospodo narodni poslanici, kada su u pitanju delatnosti lica koja se obuhvataju popisom i lica koja obavljaju poslove, mi smo u skladu sa Ustavom Republike Srbije podneli amandman kojim smo precizirali ovu odredbu. Naime, lice koje se obuhvata popisom nije u obavezi da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, o čemu ga popisivač obaveštava.Slažemo se donekle sa vašim obrazloženjem gde i vi navodite šta je u skladu sa Ustavom, ali i iz prakse iz prethodnih popisa, popisivači često nisu naglašavali da se o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti lice koje je obuhvaćeno popisom, da ne mora da se izjasni. I da ne bi dolazili u neprijatne situacije, mi smo ovu odredbu precizirali i pozivamo vas da prihvatite ovu intervenciju.Osvrnula intervenciju.Osvrnula bih se još na neke probleme koji su se javili prilikom prethodnih popisa i određenih zloupotreba.Naime, popisivači su bili plaćeni po popisnoj listi. Sada prilikom popisivanja domaćinstava u kome je više članova insistirali su, odnosno navodili članove tog domaćinstva da se izjasne da žive u posebnim domaćinstvima, jer lica koja su obuhvaćena popisom, to im ništa ne znači, ništa ih ne ugrožava, dok popisivačima to znači, jer će dobiti više novca.Zatim, novca.Zatim, ukoliko imamo bračni par sa, recimo, dvoje dece, ali deca su jednog od supružnika iz prethodnog braka, ispitivač dolazi u neprijatnu situaciju kada postavlja pitanje za broj živorođene dece. Zato ukazujemo na to da ovo pitanje treba preciznije definisati. Hvala. **Maja Gojković** Na član 28. amandman je podnela Vjerica Radeta.Izvolite. S obzirom da se popisuju i lica privremeno prisutna u mestu popisa, ovde bi zaista bilo dobro u kontekstu ovoga što se dešava sa se dešava sa Srbima u Crnoj Gori, trebalo bi posebno povesti računa i o tim podacima tih lica koja su privremeno prisutna u mestu popisa i koja se izjašnjavaju kao Crnogorci, znači, nemaju stalni boravak u državi Srbiji i ovde su verovatno da bi se lažno predstavili da su Srbi na fakultetima, da bi mogli da se pod povoljnim uslovima upišu na fakultete.Možda je ovaj popis prilika da se malo ozbiljnije i o tome povede računa. Što se tiče nas iz SRS, mi smo apsolutno za to da Srbi iz Crne Gore imaju sve moguće povlastice u Srbiji, ali da nekako se vidi da se to od strane tih Crnogoraca, milogoraca, kako li se zovu, ne zloupotrebljava ovde u Srbiji.Pitanje je kako ćete vi ažurirati posle ovih popisa, kako ćete ažurirati, kako ste napisali iz administrativnih izvora podatke, pošto će ovo biti 2021. godine poslednji popis? Kako ćete, recimo, ažurirati podatak dolaska na posao? Da li će lice i dalje ići na posao? Da li će promeniti način dolaska na posao? Da li će ići peške, autom? Da li će promeniti mesto stanovanja, odnosno samo u istom mestu boravka, ali mesto stanovanja?Kako ćete da da utvrdite da li je, recimo, neko u istom bračnom statusu? Kako ćete to iz tih administrativnih izvora? Može neko u periodu između dva popisa dva puta da se oženi i uda i razvede i kako ćete imati tačan podatak o tome?

evo, još jednom, vezano za taj popis i član 33. Ja sam već malo čas napomenuo da je mnogo bitnije izvesnost kazni i mehanizam na koji će način biti utvrđeno da li je popisivač, instruktor ili neko drugi radio svoj posao u skladu sa zakonom.Dobro bi bilo da nam ministar, ukoliko je u mogućnosti, u šta realno ne verujem, kaže koliko je prekršajnih kazni naplaćeno tokom prethodnog popisa. I to bi možda bio i najbolji pokazatelj koliko i ovaj zakon, kao i prethodni o popisu, koji je bio veoma, veoma sličan, nije imao razrađene te mehanizme. To praktično čini ove odredbe apsurdnim.Pomenuo sam to da i u Crnoj Gori, gde su bili evidentni i očigledni pritisci, nije bilo kažnjavanja popisivača i to je sve zajedno dovelo do ove situacije u kojoj se danas nalazimo.Vi tvrdite kako ste za srpski narod u Crnoj Gori učinili mnogo i kako nikada više učinjeno nije za srpski narod u Crnoj Gori, ali je isto tako činjenica da se srpski narod danas tamo nalazi u najtežoj mogućoj situaciji. Za vreme Turaka su manje ugroženi bili nego što su bili danas. Tada su bar bili jedinstveni, tada su bar svi znali da su Srbi i tada su znali da imaju iskrenu i bezrezervnu podršku celokupnog srpskog naroda.Pričati o tome da je izdvojeno iz budžeta za ovu ili za onu namenu toliko ili toliko sredstava, a ćutati i ne povlačiti nijedan jedini konkretan potez u trenucima kada srpski narod u Crnoj Gori dobija udarac za udarcem i kada je očigledno da režim Mila Đukanovića planira da izazove neki krvavi nered i da se na ovome neće završiti, to vas čini saučesnicima… Orlić ima reč. **Vladimir Orlić** Ne treba niko da uči Srbe u Crnoj Gori šta oni misle, koga oni podržavaju i koga oni vole. To oni sami kažu. I znaju sigurno jako dobro, mnogo bolje nego neko ko provodi dane zaludno tumarajući po Beogradu i obilazeći kafiće. E, ti Srbi kažu - njihov lider i njihov zaštitnik je Aleksandar Vučić, baš kao za sve Srbe u čitavom regionu, u Srbiji, ali i u svim drugim krajevima u kojima Srbi žive. To kažu ti ljudi tamo. I toliko na temu drskih napomena da je neko saučesnik u nečemu.Ko ima osećaja za ono što se srpskom narodu dešava, pa ko je prvi govorio o tome u ovoj sali ovde? Još onda kada je krenulo sve oko tog zakona, prvi su bili poslanici koji sede na ovoj strani. Ko je o tome prvi govorio danas? Pa, naš narodni poslanik, Aleksandar Marković je pokazao ovo i rekao - ovo je ono što se dogodilo porodici poslanika Kneževića u Crnoj Gori, ovo je premetačina u stanu njegove majke, starice od 70 godina. Mi smo to osudili, ako neko pita, da li mi nešto znamo ili ne znamo.A da je tragedija to što se dešava i da je glavni razlog, koren te tragedije, u poražavajućoj činjenici što Srbi sami danas nisu načisto, pa neki osećaju da Srbi jesu, a neki su to zaboravili i smatraju drugačije. To je tačno. Ali, ko se prvi bori protiv toga? Ko prvi govori - svest, jedinstvo, sloga, braćo? Govori Aleksandar Vučić. Ko je ustanovio politiku koja kaže - jedinstvo na prvom mestu? Jedinstvo na prvom mestu, pa to je Aleksandar Vučić. I ko to pokazuje političkom praksom, pa danas ujedinjuje Srbe, ne samo u Srbiji, gde ima apsolutnu podršku, nego i u toj Crnoj Gori, i Srbe u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj pre svega, ali i u Federaciji, i Srbe u Hrvatskoj, i Srbe u Severnoj Makedoniji? Ko danas ima apsolutnu podršku svih Srba i srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji? Pa, to je Aleksandar Vučić.Dakle, ako je poruka narodnog jedinstva nečija, onda je to poruka Aleksandra Vučića… (Isključen bih molila da mi niko ne dobacuje, pošto ja ćutim sve vreme.Ne znam čemu je

da je zabranjeno neposredno obraćanje drugom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza itd.Takođe je kažnjivo izricati neistine, znate, ružno je, i uvrede za dostojanstvo Narodne skupštine, paušalno pričati kojekakve besmislice.Ko je prvi počeo i započeo tu temu…(Predsednik: Molim da se zadržite na povredi Poslovnika, a ne sami sebi da dajete dozvolu da replicirate.)Evo, upravo to radim, gospođo Gojković.Dakle, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine na taj način što je gospodin Orlić obmanuo javnost u pogledu nekih činjenica. On tvrdi kako ovde

razumela sam vaše namere. Imam pravo, u skladu sa Poslovnikom, da reagujem i da vodim sednicu.Ničim nije povređen Poslovnik, član 107. Uzmite beleške i vidite da se vama lično niko nije obratio u prethodnoj

pre svega zbog građana Srbije i Crne Gore, želim da kažem da u politici često nije bitno šta ste i koliko vatreno rekli, već šta ste prećutali. Pametan čovek ne kaže sve što misli, ali misli sve što kaže. Pokušavam da se ponašam u tom stilu i zato ponovo apelujem na dostojanstvo.Srpski narod je jedan častan i dostojanstven narod. Srbija je povratila dostojanstvo, ne samo sama sebi, već je povratila i svom narodu, građanima Srbije i svom narodu ma gde oni živeli, od Novih Karlovaca do Aljaske, ako hoćete. To dostojanstvo srpskog naroda je povraćeno.Milo Đukanović je napravio tragičnu grešku zato što srpski narod, po tradiciji bivših jugoslovenskih republika, ne doživljava kao svoj narod koji vekovima živi tamo, već ga doživljava kao tuđi narod, a srpskog naroda koji se izjašnjava kao Srbi ili kao Crnogorci ima preko 70% u Crnoj Gori. Preko 70% su vernici SPC. On je On je udario na svetinje tog naroda, udario je na nacionalni identitet, urušio nacionalno dostojanstvo. Sad ih udara kao i vernike.Ponavljam, nema problem Milo Đukanović sa Srbijom, nema. Srbija se ne meša

ali smo mi isti narod i Milo Đukanović mora da zna da smo iz tog razloga zainteresovani za sudbinu srpskog naroda u Crnoj Gori. Od toga mi nećemo odstupiti, nećemo rušiti integritet Crne Gore, posebno ne na način na koji je to radio Đukanović – priznavanjem Kosova i Metohije, divlje države Kosovo u našoj južnoj pokrajini, razgraničenje sa tom divljom državom na našoj teritoriji, proslavom „Oluje“, slanjem raznih misija u Prištinu itd. Ne, mi nećemo rušiti integritet Crne Gore, ali ćemo se brinuti i starati i pitati za jedinstveni srpski narod. Hvala.

relevantne podatke.Za jednu populaciju i za stanje po statističko – metodološkom pristupu kakav se utvrđuje po međunarodnim standardima, ali ne EU, gospodine, opet moram vama da se obratim, a tu nije gospodin Kovačević, Srbija je potpisnik i član UN i tačno se zna svuda u svetu koji su to podaci koji mogu da se traže.Dakle, polna, starosna struktura, ko koliko ima dece, to su podaci koji treba da stoje na ovim ovim obrascima, a ne da vi izmišljate nekakve stvari, ko kako ide na posao, da li deca idu pešice. Šta će sad vama da znači ako u nekom selu tamo, od Aljinovića, ne znam, do osnovne škole deca treba da idu sat i po vremena peške. Ili, na nekom brdu tamo u selu na Staroj planini. Nemojte, molim vas, da izigravate ruglu popis stanovništva.Stanovništvo treba da bude obuhvaćeno upravo po onim segmentima i onim parametrima kako je to svuda u svetu, a ne vi da izmišljate rupu na saksiji, što bi se reklo. Ti podaci vama mogu da služe samo u nekakve istraživačke svrhe za fingiranje nekih podataka. Ako vi hoćete realno da znate koliko ima zaposlenih, nezaposlenih, koliko ima onih koji žive u ruralnom području, na selu…A, da, još sam zaboravila, to je veoma važan podatak, prigradska naselja, selo i grad niste jasnom distinkcijom odvojili. U popisu iz 2011. godine je bilo puno, puno problema.

Mi ćemo na osnovu tog popisa morati da vodimo računa, ne samo koliko stanovnika živi u Srbiji, već kako su oni raspoređeni. Ni jedan kraj Srbije ne treba da bude zapušten i ubuduće, gospodine ministre, u poljoprivrednoj politici moramo voditi računa i o demografiji, mada to nije prevashodno naša obaveza, ali ćemo i te kako morati da vodimo računa.Mislim da će doći vreme da plaćamo na određen način ljude da žive na selu, ne samo zbog poljoprivrede, ne samo zbog demografije, već i zbog zaštite životne sredine, zbog seoskog turizma, zbog staranja o šumama. Ne može se o životnoj sredini i šumama, o seoskom turizmu starati neko ko ne živi na selu.Dakle, to stanovništvo, a Srbija, priznajemo, gubi stanovništvo. U zadnjih 100 godina Srbi nisu imali priraštaj stanovništva, dok su, recimo naši susedi, od Rumuna, Bugara, 28%, 35%, Grci 40%, tursko stanovništvo poraslo za 700%, albansko za 1.000%, jedino srpsko stanovništvo stoji gde je stajalo i 1918. ili 1920. godine.Mi ćemo i te kako na osnovu popisa dobiti neke podatke i na osnovu toga morati da korigujemo, ne samo poljoprivrednu politiku i mnogo toga. Ono što ja preporučujem su tzv. jedince, da mala poljoprivredna gazdinstva tretiramo kao određene jedinice kojima ćemo davati određeni novčani iznos bez ikakvih prevelikih zahteva, papirologije, itd., imajući u vidu njihovu želju da ostanu na selu, imajući u vidu da dok god oni žive u selu, bez obzira u kom starosnom dobu postojećih želja gradskog stanovništva da dođu u posetu, a samim tim će postojati želja da se to stanovništvo zanovi. Možda neko od gradskog stanovništva ko bude dolazio u posetu poželi da razvije neki prerađivački biznis u tim ruralnim područjima.Što se Mila Đukanovića tiče, ja sam njemu sve rekao. Dakle, nema problem sa Srbima, sve što će mu se desiti u narednom periodu nije mu kriv Aleksandar Vučić, nije mu kriva Rusija, nije mu kriva Srbija, kriv je on, on je to zaslužio svojim postupcima. Hvala. poslanik Milan Ljubić.Izvolite. **Milan Ljubić** Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, popisom 2021. godine biće utvrđen ukupan broj stanovnika, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji i njihov raspored po nižim prostornim jedinicama i upravnim okruzima.

bih da istaknem i značaj mera koje se preduzimaju u okviru pronatalitetne politike, i to zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. Već posle prve godine od onoga što smo učinili Srbija je 2019. godine prvi put ušla u pozitivan skor, imala je 614 više. To je nešto što je veoma bitno za našu državu, to je odlična vest. Imamo plan Srbija 2025. Jedan od segmenata tog plana je svakako opredeljen u prvoj tiče se demografije.

stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini je jedno ozbiljno pitanje i ja bih ovde iz obrazloženja ponovio nešto. Kaže – popis stanovništva je najkompleksnije statističko pitanje. Možda je to kompleksno pitanje i van statistike. Tako da, iz svega ovoga što se radi u popisu tu imamo određene obaveze, ali najbitnije je ono šta dobijamo i šta ćemo dobiti posmatrano i čini mi se da tu postoje dva osnova pitanja, demografsko pitanje, odnosno povećanje novorođene dece i smanjenje iseljavanja iz Srbije.Da bi se ovo ostvarilo, čini mi se da tu dve stvari moraju da se rade maksimalno. Ova Srbija to radi, treba to pojačati, a to je da pored državnih mera koje se preduzimaju u smislu novog rađanja i ne iseljavanja iz Srbije, to je privredni razvoj, povećanje standarda građana da bi ti ljudi ostajali na ovim prostorima, a kumulativno gledajući, privredni razvoj i povećanje standarda, življenja sa merama stimulativnim koje država predlaže za novo rađanje. Kada to saberemo, to moraju biti mere koje će dati rezultat i povećanje tih novorođenih, male dece koje će sutra nositi sve aktivnosti u ovoj državi.Popisom ćemo dobiti precizne podatke i oni trebaju da daju projekciju budućih poteza. Kratko ću reći nešto što se tiče poljoprivrede i malih domaćinstava. Pošto dolazim iz tog dela gde su uglavnom ta manja poljoprivredna domaćinstva, jednostavno iz popisa stanovništva ćemo dobiti presek i takvih domaćinstava. Treba naći takva rešenja i projekcije da i ta domaćinstva opstanu na tim prostorima, da dostojno žive, da od svog rada žive i zato je ovaj popis jako bitan. Jedno od rešenje, u mojoj Jedno od rešenje, u mojoj opštini ima dobrih i jakih domaćinstava koja održavaju i ta manja domaćinstva zato što ta manja domaćinstva mogu da se vežu za njih u smislu tih poslova koji se izvršavaju u seoskim uslovima.U okviru toga, juče je ministar Nedimović dao jedan odgovor ovde, milim da je malo postao nejasan tamo na terenu, ja bih ga zamolio da ponovi. Mislim da nije ni komplikovan ni težak odgovor, a radi se o nabavci traktora. Recimo, ja imam jednog mladog poljoprivrednog proizvođača koji kaže – ja bih da kupim traktor od 80 kilovata, da li može određen povraćaj da se dobije za tako nešto? Zahvaljujem.

smatramo da je rok od šest meseci sasvim dovoljan da obrazujete popisne komisije i protiv smo toga da prilikom svakog usvajanja sebi dajete još dodatnih 10 meseci za podzakonska akta. Vi ste znali da popis stanovništva treba da se obavi 2021. godine, koja god da bude buduća Vlada Republički zavod za statistiku treba odmah da krene da radi taj posao. Čim zakon stupi na snagu, to je sledeće nedelje, jer to nije zakovano pa da tako bude. Morate da obavljate sa njima određene edukacije i da vidite da li su oni sposobni da to urade, naročito zbog toga što ste primenili ovaj sistem intervjua, kako ste to više puta naglasili ovde sa građanima, i laptopove, koje će da nose u domaćinstva. Mi se bojimo da to sve može da bude jako nespretno i da ti ljudi moraju da pokažu kroz neki probni anketni rad, da im date neku šansu da li su oni za to sposobni ili nisu.Ovako, ako vi budete tek za 10 meseci formirali popisne komisije, pa posle tek da vidite šta i kako, nema od toga ništa. Krenite na vreme da radite taj posao i izbacite u obrascu koji budete napravili sve ono što se od vas po međunarodnim konvencijama UN ne traži. Nemojte da koristite popis stanovništva, da prikupljate nekakve kvazi podatke, jer da ste hteli da uočite pravu sliku, pre svega, stanje u porodici,

Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Poštovani ministri, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici,

Znači, prvi put posle 1966. godine, broj stanovnika je oko sedam miliona.Na ovu negativnu činjenicu predsednik Vučić je više puta ukazao rekavši da Srbija na taj način ne bi imala ni ekonomski potencijal, ni demografski potencijal, ni politički potencijal.Populaciona potencijal.Populaciona politika je politika koju vodi neka država sa ciljem usklađivanja demografske slike, broj, struktura i razmeštaj stanovništva. Da podsetim samo koji su tipovi populacione politike – ekspanzivni ili pronatalitetna, koja ima za cilj povećanje broja stanovnika, restriktivna, antinatalitetna, koja ima smanjenje broja stanovnika, redestributivna ili razmeštajna, znači povoljni razmeštaj stanovništva i eugenična, podstiče se razvoj određene grupe ljudi.Zato ljudi.Zato smo mi, cenjeni narodni poslanici, ako se sećate doneli Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom.

put, posle sto godina, država se bavi podrškom rađanja i poboljšavanjem demografske slike Srbije, s ciljem da u roku od 10 do 15 godina

Zahvaljujem predsednice.Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na samom smo kraju rasprave o Predlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova za 2021. godinu.Pre svega, svaki popis stanovništva prati odgovarajuća zakonska regulativa. Imajući u vidu da je Republika Srbija jedna od 193 zemalja članica članica UN, preuzeli smo obavezu iz Rezolucije broj 10 iz 2015. godine, da u periodu od 2015. do 2024. 2024. godine sprovedemo bar jedan popis stanovništva. Mi smo se, naravno, opredelili za 2021. godinu.Novina zakona je način prikupljanja podataka. Imajući u vidu da je u toku četvrta industrijska revolucija, sasvim je logično da zakon propisuje da se podaci unose direktno u prenosive računare, odnosno u laptopove. Koristi od takvog načina unosa podataka su višestruke. Prvo, nećemo morati da štampamo sve one upitnike, kako je praksa bila u prethodnim popisnim godinama, zato što se u Srbiji intenzivno sprovode mere digitalizacije i upravo zbog mere digitalizacije, mi smo uspeli da od 2017. godine uštedimo čak 517 tona papira i da spasimo 10.500 stabala, što je u skladu sa merama zaštite životne sredine.Druga korist je ušteda u vremenu. Dakle, preskače se faza unosa podataka u bazu podataka. Na taj način mnogo ćemo brže zapravo doći do konačnih rezultata popisa. U prethodnim popisnim godinama, u 2001, odnosno u 2002, u 2011. godini čekalo se čak 13 meseci na konačne rezultate. Zakon propisuje da ćemo prve konačne rezultate imati nakon šest meseci završenog popisa. Predsedniku Republike, članovima Vlade i te kako su bitni precizni podaci i demografska slika Srbije. Niko pre SNS se nije bavio ni demografskom slikom, niti se bavio rađanjem, starenjem, niti iseljavanjem stanovništva.Ono što je dokaz da se odgovorno i ozbiljno bavimo demografskom slikom Srbije su upravo mere populacione politike, upravo ulaganja u mlade ljude. Izneću i jedan podatak. U 2012. godini je bilo opredeljeno 26 milijardi dinara za mere populacione politike, a u 2020. godini čak 68 milijardi dinara, što je dva i po puta više. Takođe, opredelili smo preko 700 miliona evra za ulaganje u mlade ljude, a preko 200 miliona evra za vantelesnu oplodnju. To je do sada već dalo rezultate. U 2019. godini smo imali čak 614 više rođenih beba nego u 2018. godini. Naravno da nismo zadovoljni, ali i dalje intenzivno radimo i sprovodimo mere populacione politike kako bi se demografska slika u Srbiji poboljšala.Mi nikada nećemo dozvoliti da se ponovi situacija iz 2001. godine i situacija iz 2011. godine, kada prethodna vlast nije imala finansijska sredstva da sprovede popis. To se nikada više neće ponoviti. Zbog nedostataka finansijskih sredstava upravo u 2001. godini se kasnilo čak godinu dana sa popisom, a u 2011. godini šest meseci. Sada nam ti isti nude nekakve plate za doktore od 1000 evra. kaže da ako on i kada on dođe na vlast, a to će biti nikada, da će doktori imati platu od 1000 evra. Taj Dragan Đilas zaboravlja da su doktori u njegovo vreme primali plate manje nego što sada imaju medicinske sestre.Zamislite, on kaže da će plate za doktore isplaćivati ako stopiraju izgradnju Moravskog koridora. Pa, valjda se plate za zaposlene u javnom sektoru isplaćuju iz redovnih budžetskih prihoda, prihoda, a krediti se koriste za ulaganje i za realizaciju infrastrukturnih projekata, jer iz infrastrukturnih projekata mi možemo i naredne generacije će moći da vraćaju te kredite. Naravno, to njima nije važno. Te plate od 1000 evra mene podsećaju na one Dinkićeve

Naravno, i Đilas i svi oni iz Saveza za Srbiju su prošlost, a SNS i mladi ljudi su budućnost Srbije. Hvala. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Hvala.